pred vama je Zakon o sudovima, on je povezan sa sljedećom točkom, znači sa Zakonom o Državnom sudbenom vijeću. Samo u par crta, ono što su najvažnije izmjene. Znači ono što želimo kroz ovo postići je veća odgovornost u sudskom sustavu, posebice sa naglaskom na predsjednike sudova. Dakle prva stvar koju mijenjamo se tiče suđenja u razumnom roku, sadašnji sustav smo ocijenili kao potpuno nezadovoljavajući i pogrešan. Naime danas kada građaninu se sudi predugo, predugo, kad suđenje traje izvan tog razumnog roka, njegova jedina mogućnost je da se obrati višem sudu, viši sud eventualno odredi naknadu, odredi nižem sudu kada treba to riješiti, u praksi na žalost u tom roku vrlo često se ne zakaže ni prvo ročište, a kamoli da bi se predmet riješio. Sve to dovodi do toga da mi danas imamo preko 90 tisuća u ovim civilnim sporovima i trgovačkim predmeta starijih od 3 godine, na žalost 13 i po tisuća starijih od 10. Dakle što mijenjamo? Mijenjamo to da uvodimo predsjednika suda zapravo kao ključnu figuru, pored suca naravno koji će se baviti tim. Dakle građanin kojemu je povrijeđeno pravo, obraća se predsjedniku suda, predsjednik suda je dužan vidjeti sa svojim sucem što i kako treba napraviti, u čemu je problem. Možda sudac ima previše predmeta, može se resignirati, možda nedostaje neko pravno stajalište, može sazvati sjednicu odjela i riješiti, dakle zauzeti ga, i predsjednik suda mora obavijestiti građanina kada će mu biti predmet riješen. Za to odgovara. Dakle, ako taj predmet nije riješen u tom roku, onda izvješće ide i Ministarstvu pravosuđa koje može inicirati odgovarajući postupak, i predsjedniku višeg suda. Građaninu tada ostaje ovaj pravni lijek kao i sada, da se obrati znači ovom višem sudu koji će mu dodijeliti naknadu i ponovo odrediti rok. Dakle predsjednici suda kroz ovo dobivaju više ovlasti, više odgovornosti, a građani dobivaju znači priliku da im jednostavno cijeli postupak ide puno brže. Jedna stvar i financijska, na žalost mi smo na preko 30 milijuna kuna koje plaćamo za ovo, to je potpuno bespotrebno bacanje novca, zato što preko 30 sljedeće godine, ove godine će to preći možda i 40 milijuna, mi plaćamo zato što građani nisu dobili ono na što imaju pravo u razumnom roku, i to je jedna stvar na koju će također se utjecati ovim zakonom. Kao što sam rekao, predsjednik suda ima više ovlasti veću odgovornost. Imunitet sudaca dovodimo u određene okvire sukladno i zahtjevima iz monitoringa Europske Komisije, zato što je bilo ocijenjeno da je sadašnji imunitet preširok, zato ga sužavamo, o tome je bilo dosta rasprave, mislim da smo našli jedan dobar balans koji će i dati jednu zaštitu koju treba, ali neće spriječiti progon onih koji počine kazneno djelo, dakle i sudaca. Jedna stvar koja evo moram reći nas je neću reći iznenadila jer smo znali za nju, ali nismo znali razmjere, vi imate recimo Općinski sud u Zagrebu preko 6 tisuća predmeta udovoljava dvostrukom kriteriju, da 8 godina ništa, da su stariji od osam godina i da se tri godine ništa nije dogodilo u njima. To nije stegovno djelo. Vi danas znači kada sudac ispunjava normu on uopće nema dužnost radit po redoslijedu primanja i po starosti predmeta niti po hitnosti. Znači, norma se može udovoljit jednostavno neka rješavajući novije, lakše predmete. To mijenjamo. To sada ovdje postaje obveza, a vidjet ćete kasnije u Zakonu o DSV-u i stegovno djelo. Dakle, nepostupanje po redoslijedu primanja predmeta i po hitnosti, a hitnost se određuje u posebnim zakonima sad je stegovno djelo. Mi jednostavno ne možemo dopustiti da građanima predmeti toliko dugo stoje i da se ne rješavaju, da se preskaču i da se rješavaju ovi noviji i eventualno lakši predmeti. Ovo prati i nešto drugo što nije predmet zakona, a to je izmjena okvirnih kako se već zovu okvirnih normi ili tako nekako, okvirnih mjerila gdje će sucima ipak se drugačije i bolje vrednovat znači kad rade na starijim predmetima. Znači, nije samo nekakva prijetnja kaznom nego je i poticaj. Širimo malo ovlasti sudskih savjetnika. Što se tiče sudskih službenika i namještenika mijenjamo znači i olakšavamo njihov raspored drugačiji. Sada imamo jednu feudalizaciju. Imamo primjera na žalost gdje imate dva suda u istoj zgradi. Jedan ima možda pet ljudi viška, drugi ima manjka. Ne mogu se preselit s jednog na drugi bez suglasnosti predsjednika. Naravno da onaj predsjednik koji ima viška neda te svoje ljude što je normalno. E sad to mijenjamo, sad ćemo ih moći prebaciti. Pravosudnu inspekciju koja je pri ministarstvu jačamo. Ja ću reći nešto. Mi smo sada ove godine mislim na 26 inspekcijskih nadzora smo obavili u odnosu na prošlu godinu. To je tri puta više. Do kraja godine ćemo ih još nekoliko napraviti. Dakle, već sada smo jačali, ali sad definiramo ovlasti malo drugačije i idemo. Cijela intencija zakona je sljedeća. Izvršna vlast se ni na koji način neće i ne smije miješat u suđenje. Ali u upravljanje, u ono što spada u sudsku upravu e tu imamo odgovornost i prema građanima i tu je uređujemo na jedan malo drugačiji način. Jedna stvar koja očekujemo da će također dati jako dobre rezultate to se odnosi prvenstveno i bit će povezano sa Zakonom o zemljišnim knjigama kada dođe koji je na Vladi sljedeći tjedan. Ne znam u Saboru će znači bit u siječnju. Tiče se osiguranja određenih sredstava. Vi imate čitav niz lokalnih zajednica i samouprava koje imaju novca, koji žele uređenje na primjer Zemljišnih knjiga i voljni su u tom participirat. Mi sada dajemo zakonsku podlogu za to. Znači, kad se radi obnova uvjet je da tu ide za sve. Znači, ne obnavlja se nešto što je općinsko, nego se obnavlja cijela katastarska općina. Dakle, svakom građaninu koji tamo će se obnoviti i on će dobiti sređeno zemljišno-knjižno stanje. To je jedna stvar koja će ne samo ubrzati te postupke, nego će nam omogućiti da usmjerimo sredstva tamo na one općine koje eventualno nemaju dovoljno sredstava. Dakle, to je jedna novina koju također uvodimo Delegacija predmeta je jedan od sredstava da mi dok, dakle u budućnost naravno da ćemo i dalje reorganizirat mreže, okrupnjavat sudove. Ali mi imamo veliku nejednakost između opterećenosti po pojedinim sudovima. Ta na žalost nejednakost je nekad i 10 puta za istu plaću. Delegacijom mi selimo predmete sa opterećenijih sudova na one manje opterećene i tako postižemo da po prilici suci rade istu količinu po prilici. Naravno to nije automatizam. Ali znači da su slično opterećeni i da se predmeti više rješavaju. Ove godine smo mislim negdje na 24, 25000 delegiranih predmeta. Od toga pola je drugostupanjskih koji su lakši, ali sada smo išli u delegaciju prvostupanjskih predmeta jednostavno da građanima olakšamo da dobiju brže pravnu zaštitu. Dakle, to je manje-više ove nekakve najvažnije stvari. Možda jedna stvar što se tiče tumača, vještaka i procjenitelja. Njih sad dižemo na nacionalnu razinu. Vi ste sada također imali neću reći feudalizaciju, ali oni koji su bili imenovani pred jednim Županijskim sudom mogli su samo tamo radit. Nema razloga da vam povećamo konkurenciju i nema razloga da netko tko je imenovan u Zagrebu ne može raditi u Vukovaru, Dubrovniku ili bilo gdje drugdje. Ako je dobar ovdje, dobar je i tamo. Dakle, to je nešto što sada dižemo na nacionalnu razinu. Povećat ćemo konkurenciju i dovest ćemo do boljih rezultata. Određeni rokovi se ustanovljuju. Ono što je vrlo važno čitav niz izvješća su sad ovdje predviđena. Vratili smo Ministarstvo pravosuđa da i ono dobiva izvješća. Apsurd je, mi zapravo smo potpuno odijeljeni, znate da je ustavno rješenje da predsjednike sudova imenuje isključivo DSV. Dakle, suci sami sebi imenuju predsjednike. Dakle, mi smo se barem sada kroz ovo pomaknuli malo bar da vidimo što se tamo događa. Dakle, to je ono što ovaj zakon također donosi. Ima niz drugih izmjena, neću sad ulazit u detalje ali evo to je pred vama. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku onu uvaženog zastupnika Andreja Plenkovića. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre. Možda bi bilo zanimljivo kazati da je ovaj Prijedlog zakona na neki način preduhitrio jedan od ciljeva Strategije reforme pravosuđa koju se nadam da ćemo također dobiti na stol vrlo skoro u kontekstu i obaveza onih 10 posebnih zadataka o kojima smo razgovarali na posebnoj sjednici Odbora za pravosuđe pa sam htio iskoristiti ovu priliku da apeliram na vas da doista i taj dokument dođe na dnevni red Hrvatskoga sabora do kraja ove godine. čini mi se da je upravo aspekt učinkovitosti možda glavno načelo u gotovo svim odredbama ovoga novog Zakona o sudovima koji mislim da je prije svega jako dobro da se nakon niza izmjena u proteklih 5 godina išlo išlo na novi zakon i radi jasnoće i radi stavljanja temelja za učinkovito funkcioniranje hrvatskoga sudstva. Ono što smo danas raspravili na Odboru za pravosuđe, a čini se da je ostalo malo u zraku. Vi to ovaj put niste spomenuli. Bilo je pitanje sudske uprave, uvođenja ravnatelja, njihova relacija i sa predsjednicima sudova i sa tajnicima. Možda bi bilo dobro da se do drugog čitanja preciziraju odredbe koje su većini nas koji smo to danas raspravili ostale donekle nedorečene, tako da se nadam da će i taj aspekt pomoći, osobito u svjetlu racionalizacije mreže sudova, jer bi bilo dobro da imamo jednu sliku koliko je to zaista sudova u Hrvatskoj koji imaju više od 40 sudaca, tako da dobijemo jedan podatak o tome kako će nakon projekta koji je rađen u kontekstu pristupanja Europskoj uniji ta ideja zaživjeti u praksi. Hvala lijepa.

strategije ona je sačinjena, ona je prošlo već i odbore, dakle ja se nadam da će biti sljedeći tjedan pred vama, a ovo se apsolutno uklapa u to. Međutim, znate kako je, vrijeme ide, ne možemo uvijek čekati da donesemo jedan dokument, oni su usklađeni. Druga stvar je, spomenuli ste naše obveze. Dakle ovo što radimo striktno gledajući samo je jedan mali segment ovoga ono što nam je izričito propisano. mi smo preuzeli jednu obvezu i prema građanima, a to je da skratimo postupke, da smanjimo te sudske zaostatke, i mi smo sami definirali što ćemo pri tome napraviti. Dakle to nije definirano ni od kog sa strane, u taj paket spada i ovaj zakon, i isto tako i Zakon o parničnom postupku, Zakon o DSV-u i neki drugi koji su već bili pred Saborom. Što se tiče naravno ovo što ste spomenuli ravnatelja i tajnika, postoji, ja ne znam sad napamet, mislim da je, predviđeno je znači da 15 županijskih centara bi imalo ravnatelje, ali oni nisu nužno za jedan sud, znači vi ako imate u Dubrovniku, govorim Dubrovniku, tamo jedan ravnatelj može biti za sve sudove, on će biti prisežem županijskom, ali nema potrebe jer nema toliko kapaciteta da on radi samo za županijski, on će raditi za sve dubrovačke sudove. Dakle to je ideja za ravnatelje. To je projekt, pilot je bio u Rijeci, Splitu, pokazuje jako dobre rezultate, i zato je to nešto što ovdje uvodimo kao mogućnost. Dakle kažem ovo što je pred vama naravno da mi i s ovim udovoljavamo, s ovim obvezama koje imamo u ulasku u EU, ali ovo je nešto što smo sami procijenili i zaključili da trebamo napraviti, prvenstveno zbog građana.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Zakonom o sudovima uređuje se ustrojstvo, djelokrug i unutarnji ustroj sudova, poslovi sudske uprave i ovlasti predsjednika suda, pitanje zaštita prava suđenja u razumnom roku, nadzor nad obavljanjem poslova sudske uprave i pravosudna inspekcija, prava i dužnosti sudaca, sredstva za rad sudova te druga pitanja bez kojih rad suda ne bi bio moguć. Ukratko Zakon o sudovima je osnovni propis koji uređuje rad suda. Bez ovakvog zakona nema rada suda, ni dobrog, ni lošeg. Pred nama se nalazi novi prijedlog zakona, koji nadomješta Zakon o sudovima iz 2005. godine, koji je više puta bio mijenjan, dopunjavan, i koji ah da budemo iskreni više nije ličio ni na što. Osnovna ideja ovog zakona, kao i drugih zakona, poput onog o parničnom postupku ili Državnom sudbenom vijeću o kojima tek trebamo razgovarati je kako sudski postupak učiniti efikasnijim, kako sudski postupak učiniti kvalitetnijim, bližim strankama, ali isto tako da ta efikasnost ne zadire u osnovna ljudska prava, a to su prava građana na pravično suđenje, odnosno zaštitu onog temeljnog prava, a to je da svakome od nas zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o našim pravima i obvezama ili o sumnji i optužbi zbog kažnjivog djela. Naravno da ovaj zakon, kao i ovi drugi zakoni o kojima smo raspravljali, npr. Zakon o kaznenom postupku ili oni o kojima ćemo tek raspravljati, to su Zakon o parničnom postupku, pa i tako Kazneni zakon, neće preko noći otkloniti sve one probleme koje mi evidentno imamo u hrvatskom pravosuđu, ali ovi zakoni, a ovaj zakon posebice predstavljaju jedan znatan korak naprijed, prema postizanju efikasnosti rada u pravosuđu. U kratkim crtama ovim zakonom se odredbe o imunitetu sudaca usklađuju s odgovarajućim odredbama Ustava, te se propisuje da se imunitet sudaca odnosi samo na kaznena djela počinjena u obnašanju sudačke dužnosti. Ministar je govorio o nekakvim smjernicama koje smo dobili od Europske Komisije, ali mi imamo i glavnu smjernicu, a to je Ustav Republike Hrvatske. Do sada su Zakonom o sudovima suci bili zaštićeni daleko više nego što je to bilo propisano našim Ustavom. Ovime mi donekle smanjujemo zaštitu, ali ona i dalje ostaje veća nego što je propisana hrvatskim Ustavom, te se ne može reći da se ovim zakonom suci na bilo koji način oštećuju. Nadalje, uređuje se pitanje ustupa predmeta, sada i na prijedlog ministra pravosuđa, kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela predmeta, izbjegla situacija u kojoj dva suca udaljena tek nekoliko desetaka kilometara imaju ogromnu razliku u broju predmeta, na taj način osigurat ćemo da oni suci koji su zbog manjeg priljeva predmeta u neke manje sudove manje opterećeni, rješavaju i one predmete koji opterećuju njihove kolege u susjednim sudovima. Mislimo da se u ovom slučaju radi o jednoj vrlo dobroj mjeri. Također na bolji se način uređuje postupanje u predmetima koji se tiču prava na suđenju u razumnom roku. U ovom se dijelu zakona tendencija sa isplate naknade oštećenim miče prema onom što je bitno, a to je da se predmet dovrši. Znači nije više prioritet isplatiti naknadu oštećenoj stranici zato što joj predmet traje predugo nego osigurati da se taj predmet doista i riješi, tek kad predsjednik suda sudi sudac nisu osigurali da se predmet riješi u razumnom roku tek tada će stranka dobiti naknadu koja ju po zakonu po Ustavu i po europskim propisima pripada. Nadalje, uvodi se institut ravnatelja suda, uređuje se pitanje sudskog pologa, dodatno se razrađuje način rada pravosudne inspekcije, omogućuje se lokalnoj samoupravi da sufinancira rad sudova, ovo ću posebno istaknuti. Osobno sam svjedočio kako je u sudnici u Rovinju gdje sam sudjelovao u raspravi za vrijeme rasprave pao komad žbuke i gotovo ozlijedio suca i zapisničara. Grad Rovinj je više puta tražio da pomogne sanirati tu zgradu suda i spriječiti da se to dogodi ali mu to zbog propisa nije bilo dopušteno. Ovakvim zakonskim odredbama mi omogućavamo lokalnoj samoupravi da sudjeluje u onome što je njena zadaća, a to je da institucijama koje rade na njenom području i građanima koji se koriste radom tih institucija omogući da rade u boljim uvjetima. N taj način također rasterećujemo i državni proračun jer osiguravamo onima koji imaju više da doprinose na svojem području a država će tada itekako moći sredstva koja će se time uštediti iskoristiti na nekim drugim područjima. na nekim drugim područjima. Međutim ono o čemu mi u SDP-u želimo posvetiti posebnu pažnju je pitanje izvješća o radu koje podnose predsjednici sudova. Naime, sukladno prijedlogu zakona koji se nalazi pred nama, predsjednici sudova dužni su jednom godišnje najkasnije do 31.ožujka za prethodnu godinu obavljenim poslovima sudske uprave te mjerama i aktivnostima poduzetim za unapređenje rada i učinkovitosti suda u rješavanju predmeta podnijeti izvješće neposredno višem sudu, Državnom sudbenom vijeću i Ministarstvu pravosuđa. Naravno da SDP podržava ovakvu odredbu. Time će viši sudovi i Ministarstvo pravosuđa tijekom cijele godine imati sliku što se dešava u pravosudnom sustavu. Ali ono što ne prihvaćamo odnosno s čime se ne slažemo u ovom prijedlogu zakona i što posebno želimo istaknuti ministru je činjenica da je ova obveza uvedena za sve predsjednike sudova osim za jednoga. Ta obveza se ne odnosi na predsjednika Vrhovnog suda RH. i to na predsjednika onog suda kojeg za razliku od svih drugih sudova bira upravo Hrvatski sabor, ali ne samo da ga bira, Hrvatski sabor predsjednika Vrhovnog suda i razrješuje. Mislim da bi sukladno onome što smo za glavnog državnog odvjetnika RH uveli odredbom članka 40. Zakona o Državno odvjetništvu i za predsjednika Vrhovnog suda trebali predvidjeti obvezu da jednom godišnje Hrvatskom saboru podnosi izvješće o stanju pravosuđa. Da li se time zadire u neovisnost sudova? Ma naravno da ne. Dapače, takvim izvješćem omogućujemo predsjedniku Vrhovnog suda da jednom godišnje upozna ovaj Dom sa situacijom u hrvatskom pravosuđu da kaže šta je u pravosuđu dobro, šta je u pravosuđu loše, šta smo u pravosuđu izmijenili pa ne valja a šta nismo izmijenili da nam omogući da radimo bolje. Mi takvo izvješće nećemo usvajati, osporavati zbog toga, rušiti predsjednika Vrhovnog suda, dapače. Mi ćemo takvo izvješće iskoristiti kao jedan instrument da svi zajedno radimo bolje. I zbog toga smatramo da bi u konačnom prijedlogu zakona svakako trebalo uvrstiti jednu odredbu kojom bi se reguliralo podnošenje takvog izvješća odnosno njegov sadržaj, rokovi podnošenja itd. uostalom na isti način kao što je to regulirano člankom 40. Zakona o Državnom odvjetništvu. Evo da ne duljim, pred nama je dobar zakon, pred nama je zakon koji će donijeti pozitivne pomake u radu hrvatskog pravosuđa. Naravno kao što sam već napomenuo taj zakon neće probleme riješiti preko noći. Naravno da taj zakon neće ostati ovakav dovijeka. Vjerojatno ćemo uskoro vidjevši kako to funkcionira u praksi neke odredbe prilagođavati. Ali smatram da ovaj zakon predstavlja jedan odličan temelj za sređivanje stanja i da u doglednoj budućnosti imamo jedno pravosuđe koje je efikasno, brzo, a pri tom jamči zaštitu svih onih ljudskih prava koje državljanima RH i svim ostalim osobama koje se sudovima sudovima obraćaju po Ustavu pripadaju. Zbog toga klub SDP-a podržati će donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku uvažene zastupnice Ane Lovrin. Hvala lijepa. Pa nemam puno veze s ovim zakonom ali reći ću, nije dužnost jedinica lokalne samouprave da se brinu i održavaju institucije, sve institucije već samo one za koje su za čije su funkcioniranje oni zaduženi prema Zakonu o lokalnoj samoupravi i što je u njihovoj nadležnosti dakle to nije njihova dužnost. I svakako da se ne mora dovesti u situaciju država da pada žbuka žbuka sa zidova pa da onda mora grad utrčavati da malo zamalta tu žbuku. Ali ovdje smo govorili o nečem drugome i to je milim intencija ovog zakona. Dakle a propos jedna predsjednica jednog suda je skoro završila na stegovnom postupku, a možda i je ne sjećam se šta je bilo poslije zato što je primila novac od jedne jedinice lokalne samouprave. Dakle ovdje se radi o jednoj drugoj situaciji gdje su jedinice lokalne samouprave prvenstveno radi svog daljeg gospodarskog razvitka koji im je bio nužan a to je sređivanja katastra i zemljišnih knjiga onda imale želju radi svog daljnjeg napretka pomagati sudovima i dobro je da je to ovdje riješeno ovim zakonom jer bi bilo puno nedoumica kako i na koji način to riješiti i kako se smiju primati uplate. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku gospodin Grbin. Zahvaljujem kolegici Lovrin. Točno je, Ustavom je vrlo jasno propisano tko za što treba brinuti ali i dalje ostaje činjenica da jedinice lokalne samouprave ako ni prema kome drugome onda prema biračima odnosno prema građanima koji u lokalnoj samoupravi žive imaju obvezu osigurati da se rad svih tijela državne lokalne vlasti na području jedinica lokalne samouprave odvija normalno. I točno je, da, ne moraju jedinice lokalne samouprave. Ne. Ispravljam se. Ne bi trebale jedinice lokalne samouprave intervenirati kada žbuka u zgradi suda pada, jer bi se država za to trebala pobrinuti, ali država se za to nije pobrinula. Pa vi ulazite u zgrade sudova gdje žbuka pada, ulazite u zgrade sudova gdje zato što su kancelarije dva sa dva metra spisi padaju po vama, ulazite u zgrade sudova gdje ćete se već na prvoj stepenici spotaknuti i pasti jer se ona raspada. Pa onda zašto u situaciji kada lokalna samouprava ima novca i spremna je nešto učiniti, lokalnoj samoupravi to ne dozvolimo? Zar će sređena zgrada suda bilo kome štetiti? Ja mislim da neće. A ovim zakonom dozvoljavamo i to, i što ste vi vrlo ispravno napomenuli da se pomogne rješavanju problema sa sređivanjem katastra, sa digitalizacijom katastra, sa sređivanjem zemljišnih knjiga, digitalizacijom zemljišnih knjiga, pa mi smo recimo u gradu Puli imali projekt koji je propao zato što nije mogao, nije smjeo financirati skeniranje i digitalizaciju isprava. Zamislite situaciju koliko bi to brže funkcioniralo kad bi mi cijelu zbirku isprava imali digitaliziranu i u računalu, ali nismo mogli. Ovime to ispravljamo, i zato ovo smatram vrlo, vrlo dobrim rješenjem. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Stavovi kluba zastupnika HNS-a iznijeti će uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Hrvatska narodna stranka pozdravlja donošenje novog Zakona o sudovima, smatramo ovaj prijedlog koji je pred nama jednim dosta velikim i kvalitetnim iskorakom u pravcu stvaranja uvjeta za kvalitetnije i efikasnije sudstvo u Republici Hrvatskoj. Prije svega znači u onoj osnovnoj intenciji, a to je da se skrati koliko god je to moguće, da se skrati vremenski periodu u kojem se znači kroz institut zaštite prava na suđenje u razumnom roku. Pozdravljamo i odredbe koje jačanju odgovornost predsjednika sudova, to za ukupno funkcioniranje sudova za koje su nadležni. Ono što je isto dobro u ovom prijedlogu zakona, pojačava se na neki način i uloga Ministarstva pravosuđa kao nadležnog tijela izvršne vlasti koji je zadužen, a u očima građana naposljetku i odgovoran da li sustav sudstva funkcionira po najvišim standardima. Sasvim je jasno da se uspješnost ministra pravosuđa mjeri u stvarnosti u očima građana uspješnošću sudovanja u Republici Hrvatskoj. ustvari operativan, a gdje ovdje Ministarstvo dobiva ovlasti, je da stvori mobilnost unutar sustava na način da može raspoređivati kadrove unutar sustava, što je naravno na prostoru pogotovo veličine Republike Hrvatske nešto što je apsolutno normalno i nešto što je preduvjet za normalno funkcioniranje ovakvog sustava. Ono što je isto dobro, ustvari u ovom zakonu je sve dobro, osim što ćemo imati još jedan prijedlog, odnosno podržati prijedlog kolege Grbina i Kluba zastupnika SDP-a, predsjednici sudova bi se u potpunosti trebali posvetiti poslu i svojoj struci, znači usredotočiti se na predmete u nadležnosti svojeg suda, pratiti kvalitetu rada, ali i naravno kvantitetu odrađenog posla. Zato im ovaj zakon ide u prilog, jer im omogućuje da onaj dio posla na koji su se često žalili, znači da im onemogućuje kvalitetno bavljenje njihovim temeljnim poslom, a to su drugi poslovi, tzv. menadžerski poslovi unutar sudova, da će to moći obavljati kako su nazvani u zakonu ravnatelji sudske uprave. Smatramo da je to dobro, pogotovo ako je moguće da se znači jedna osoba zaduži za više sudova, što će onda omogućiti i da se uštede određena sredstva, znači da svaki sud nema zasebno takvog ravnatelja, s obzirom da svaki sud ima i još drugih službenika koji te slične poslove obavljaju. Znači evo to je jedna stvar koja praktično u ovom zakonu je, će pravdanje prevelikim poslom, ne samo u ovim nego i svim drugim poslovima ta isprika više neće biti moguća. Ono evo zbog čega, što sam rekla da ćemo podržati razmišljanje i kolege Grbina, odnosno kluba SDP-a, naime često se postavlja pitanje tko i kako u stvarnosti nadzire, usmjerava rad naših sudova i sudaca. Naravno da ovdje ne bi bilo krivih razmišljanja i promišljanja o ovome što ću reći, što se tiče HNS-a sudstvo ne dovodi nikako u pitanje neovisnost sudbene vlasti, ono je apsolutno mora biti neovisno u sklopu postavke, pretpostavke trodiobe vlasti, međutim inzistiranje na neovisnosti i trodiobi često, pogotovo kod nas često je paravan za skrivanje, sakrivanje propusta, odbijanje kritike, apsolutnog izostanka samokritike. I uopće smjernica u kom pravcu bi trebala funkcionirati sudbena vlast ako to kaže netko sa pozicije izvršne vlasti ili zakonodavne vlasti u ovom slučaju nas. Naše je mišljenje u Hrvatskoj narodnoj stranci da bi apsolutno primjereno bilo da primjerice Hrvatski sabor jednom godišnje dobije izvješće od predsjednika Vrhovnog suda o stanju u sudstvu, odnosno izvješće o radu kako to primjerice imamo od DORH-a i kako to recimo primjerice imamo i od Hrvatske narodne banke. Znači to bi bila jedna određena vrsta nadzora, međutim ne nadzora nad meritumom stvari kojim se sud bavi, znači procesima, predmetima nego u ukupnom funkcioniranju, efikasnosti, problemima koji se pojavljuju, prijedlozima njihovim prema nama. Znači da se neke od stvari poboljšaju. Mislim da bi takva jedna odredba, mi u HNS-u smatramo da bi takva jedna odredba dodatno osnažila naše težnje da naši sudovi budu brži, kvalitetniji i na koncu transparentni. Sudstvo kao i druge dvije vlasti izvršna i zakonodavna ne može živjeti izvan prostora i vremena. I na žalost se prečesto stiče taj dojam i ne bi bilo dobro da se shvati ovaj istup HNS-a kao pokušaj utjecaja politike, nego pokušaj da međusobnim da međusobnim komuniciranjem i usmjeravanjem doprinesemo kvaliteti sudstva u Republici Hrvatskoj. U ovom prijedlogu zakona ima i niz prijedloga koji bi u narednom periodu trebali vratiti i povjerenje, prijedloga, operativnih prijedloga koji bi trebali vratit povjerenje građana u naše sudstvo što smatramo izuzetno važno. Mislim da svaki građanin koji je u proteklih 15-tak godina u Republici Hrvatskoj imao bilo kakvog posla sa našim sudovima je u stvarnosti izgubio svaku nadu i vjeru da postoji u ovoj državi pravo i pravda. Na žalost, gomilanje i nepravovremeno rješavanje predmeta potaklo je i onaj dio naših građana koji su sudove koristili za izbjegavanje

Ne mali broj onih koji su upravo na taj način i manipulacijama putem i vještih odvjetnika i u potpunosti izbjegli presude, a često naravno i one presude koje bi bile Ovaj zakon ima i veliku važnost, znači to svi znamo zadovoljavanju kriterija prije nego što uđemo u EU. Znači, u ovom dijelu monitoringa nad Hrvatskom. Svi nam zamjeraju da ne stvaramo kvalitetnu investicijsku klimu u Hrvatskoj. Jedan dio cijele te priče je i neefikasno sudstvo, jer sigurno da investitori iz civiliziranog dijela svijeta gdje sudstvo funkcionira na efikasan način neće biti ili ne bi bili skloni ući u ozbiljne ili ozbiljnije investicije u RH u stanju sudstva kakvo je kod nas. Budući da sve nešto košta, naravno i ovaj dio posla sudovanje košta pozdravljamo prijedlog koji u ovom zakonu jačanja suradnje sudova sa lokalnom samoupravom naravno u onom dijelu je lokalna samouprava ima interes da neke stvari rješava na korist prije svega svojih građana. To su zemljišne knjige. Te situacije su na terenu, imamo ih na više mjesta. Ja osobno sam imala odlična iskustva u Kraljevici sa funkcioniranjem suda i naravno da bez pomoći naprosto nemam predviđenih sredstava da taj sud djeluje na terenu i tu je lokalna samouprava donijela odluku koja je po meni bila potpuno ispravna i koja će vjerojatno u nedostatku, uopće nedostatku sredstava vjerojatno i druge samouprave morat donositi ukoliko budu htjele da im se takav jedan servis, jer je to u stvari jedan servis suda odradi na njihovom terenu. Pozdravlja i proširenje ovlasti sudskih savjetnika, praćenje rada sudova, znači izvješća, donošenje planova rada u sudovima, praćenje izvršenja tih planova. Znači, to su sve odredbe ovog zakona koje bi trebale u u narednom periodu napraviti velike pomake u efikasnosti našeg sudstva i naravno da će Hrvatska narodna stranka ovaj prijedlog u prvom čitanju podržati. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Sljedeća je na redu u ime Kluba zastupnika poštovana zastupnica Ana Lovrin.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 donošenje ovoga zakona u prvom čitanju iz razloga što mislimo da je svako daljnje unapređenje

novi zakon, donošenje novoga zakona obzirom na višekratne izmjene dosadašnjeg Zakona o sudovima i uvijek podržavamo to da je zapravo i onima koji primjenjuju zakon jednostavnije i bolje kad imaju sustavan, logičan, cjelovit tekst zakona. Obzirom da se radi o prvom čitanju onda ćemo se osvrnut malo detaljnije na pojedine odredbe iz razloga što mislimo da svakako do konačnog prijedloga zakona možemo ovaj tekst učiniti tako tako ću neskromno reć' možda boljim, odnosno uvijek više ljudi više vidi i primjedbe su uvijek u prvom čitanju dobrodošle. da li redamo važnosti ili po brojevima, evo možda kako ide struktura zakona. Prvo ću se zadržati na članku 9. koji nije sporan, kaže plaće sudaca uređuju se zakonom, nije sporno. Ali jučer smo raspravljali o tom zakonu famoznom o plaćama ja sam tada rekla da je zaista ponižavajuće za suce da nešto što im je zakonom iz '99. godine utvrđeno kao pravo onda u 11 izmjena toga zakona se svaki put kaže nećemo im još to dati što smo im rekli da ćemo dati, sad im još malo nećemo jer nemamo sredstava. Pa molim vas ministre donesite taj zakon kako spada i recite, odredite plaće i dodatke na plaće sucima u onom obimu koliko im to država može i garantirati. Dalje, ova jedna značajna novina koja se uvodi ovim zakonom, a to je ravnatelj Sudske uprave. Dakle, odista ovim se zakonom uvode neki novi poslovi, dakle daje se dodatno opterećenje predsjednicima sudova i gledajući iz tog iz tog smjera bi mogli reći da je zaista ravnatelj sudske uprave potreban ovim većim sudovima koji imaju više od 40 sudaca. Bilo bi zanimljivo, taj podatak smo da ne računamo sada sami pitali koliko takvih sudova u Hrvatskoj ima, odnosno koliko ima onih koji bi se potencijalno udružili s jednim ravnateljem Sudske uprave. Ravnatelj Sudske uprave bi vodio brigu o materijalno financijskim poslovima, o održavanju zgrade, o provedbi javne nabave, sudjelovao bi u provedbi projekata sudske uprave. Ja bih molila malo obrazloženje, ja osobno ne razumijem što je projekt Sudske uprave pa ćemo to čuti. Ali, dobro. Dakle, obavljao bi, brinuo bi se za pomoćno-tehničke poslove itd. Nije Nije to loše, time bi se oteretilo predsjednika suda od ovih logističkih poslova. Ono što napominjem da ne očekujemo da će to biti čarobni štapić za sredstva jer je tu rečeno negdje da su se predsjednici sudova tužili da oni ne znaju sa sredstvima pa da onda nema novaca za vještake, pa nema novaca za plaćanje ne znam poštarina itd. Neće tu menadžer biti čarobni štapić koji će to novce naći. očito u proračunu nema dovoljno i s tim ćemo se problemom susretati i dalje bez obzira kako to pretumbavali. Naime, i sada svaki sud ima šefa računovodstva ili nekoga tko brine o materijalnim tim financijskim poslovima. I a propos za njih i odgovara i po zakonu, a i predsjedniku suda. Ali sad bih samo problematizirala ovaj odnos tajnika tajnika i ravnatelja Sudske uprave. Po ovom prijedlogu zakona je predviđeno da tajnik suda odgovora za svoj rad ravnatelju Sudske uprave. Sada vidimo da su uvjeti za ravnatelja Sudske uprave između ostalog dakle studij prava ili ekonomije, ali moguće je da to bude i specijalistički diplomski studij ekonomije. Dakle, prvostupnik ekonomije. Svakako je malo, prvo im poslovi nisu kompatibilni, dakle ravnatelj se bavi poslovima logistike, tajnik suda odgovara na predstavke i pritužbe građana, on organizira sudske službenike, njihovu edukaciju, raspored itd. to ne korespondira s tim radom. Dakle, trebalo bi razmisliti da tajnik suda odgovara predsjedniku suda jer ima specifične poslove, a ne ovome ravnatelju. Nešto također o suđenju u razumnom roku što je isto jedna od glavne novine ovoga zakona. Dakle, da se sada zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku koji se garantira građanima kao sudska zaštita ne podnosi više Višem sudu nego se on podnosi najprije predsjedniku suda u kojem se postupak vodi i o tom zahtjevu odlučuje predsjednik suda. Reći ću samo vrlo brzo nešto o rokovima. Kaže predsjednik suda će u roku od 15 dana od primitka zahtjeva zatražiti od suca očitovanje, a onda ćemo sucu reći da mora odmah ili najkasnije u 15 dana dati očitovanje. Ne znam zašto predsjedniku suda treba 15 dana da uputi to prema sucu da se sudac očituje, a sucu treba neko vrijeme jer mora ući u predmet, mora ga vidjeti, mora se očitovati o prijedlogu. Dakle, ovaj mi je nerazumno dug rok od 15 dana da predsjednik može sutradan uputiti odmah sucu da se očituje. I konačno sve okvirni rok je 60 dana u kojem predsjednik suda onda mora odgovoriti i odlučiti o povredi prava. Mislim da su tu za predsjednika dovoljno dugi rokovi, odnosno evo pogotovo ovaj rok iz stavka 3. da je nepotrebno dug jednako kao i rok iz članka 65. stavka 2. pa kaže da je ako sudac ne riješi predmet u određenom roku da je dužan u roku od 15 dana od isteka tog vremena obavijestiti svog predsjednika i dalje Ministarstvo pravosuđa itd. Ako on to nije izvršio u određenom roku zašto mu treba još 15 dana da nekog obavještava? Može odmah odmah kad vidi da neće uspjeti u tom roku da odmah obavijesti o razlozima zašto to ne može ispoštivati taj rok. Upozoravam na članak 76. s kojim će se vjerojatno dogoditi, a on govori o sudačkim odorama, dogodit će se isto što i s dodacima na plaću sudaca. Te odore stoje već jako dugo u zakonu, nitko ih pravilnika mislim da još uvijek nema o odorama, suci odore nemaju pa dajmo se odlučimo jel im trebaju ili ne trebaju. Suci ne bi imali ništa protiv toga, ali jednostavno novca za to nema i neće ga ni biti. I zato možda ovog članka ovdje niti ne treba. Još nešto ministar pravosuđa određuje broj sudaca. U svakom sudu znamo da se uvijek vrlo jako teško povećava broj sudaca naravno prvenstveno zbog sredstava i zbog toga što je neravnomjeran raspored i što na nekim sudovima višak višak sudaca, na nekima manjak. Vidjeli smo da ovaj posao delegacije predmeta ide dobro ali još uvijek imamo situaciju u Hrvatskoj da su suci u pojedinim referadama i sudovima opterećeni 1:10 puta, to je jednostavno nedozvoljivo i ministre ja vas molim da nekim propisom, ne postoji nigdje nikakva odredba o tome koliko pa ni u okvirnim mjerilima koliko sudac može imati najviše predmeta A to bi nečim trebalo jednostavno odrediti jer ne možete očekivati kvalitetu rada ako je sudac tako drastično opterećen, a kažem opterećenja su 1:10 trenutno u Hrvatskoj. Pridružila bih se stavu i kluba SDP-a i kluba HSN-a glede izvješća. Dakle o tome je bilo puno razgovora prigodom ustavnih promjena o tome da nas izvješću i Vrhovni sud o stanju u pravosuđa. Bilo je puno otpora o tome da bi to bio parlamentarni nazor nad trećim stupom vlasti. Ali evo zapravo sada imamo apsurd da mi o pravosuđu raspravljamo znate kada? Kada idemo izvješće Državno odvjetništva a ne vidim zašto ne bismo imali i sudačke organizacije izvješće. možemo tu biti malo mudri, nama je sasvim svejedno sada hoće li to nas izvješćivati predsjednik Vrhovnog suda pa da mu to ne bude ispod časti, možda da nas o tome obavijesti Ministarstvo pravosuđa iz razloga što Ministarstvo pravosuđa u ovom trenutku ima sve te podatke, jednim klikom ih može dobiti i može imati to izvješće i prezentirat

pokazatelj stanja u pravosuđu. Pa i mi o presuđivanjima i o broju sudskih predmeta čitamo od tamo, a mislim da bi trebali izvješća o stanju u sudovima i rješavanju predmeta. Evo pa tu ma bilo je govora o tome recimo mi smo u Ustav unijeli striktnu odredbu o samostalnosti guvernera HNB-a i guvernera ali to ništa nije smetalo da guverner podnosi izvješće ovdje u Hrvatskom saboru. Dakle nađimo neko rješenje pa da ipak ovaj Parlament jednom godišnje mislim da je to važna stvar o tome raspravlja. Što se tiče sudskih savjetnika gdje njihova ovlast povećana i ja mislim da je to dobro. Zanimljivo bi bilo čuti i podatak koliko će sudskih savjetnika ostati na kraju 2012.godine onih koji nikada neće moći postati suci jer nisu završili sudačku školu ali će ostati u sustavu. Oni mogu biti dragocjen kadar imaju dugogodišnje iskustvo, mogu dobro i kvalitetno raditi. prema tome dobro je da smo proširili ovu granicu sporova u kojima oni mogu voditi postupke. Ja bih samo ukazala na članak 109.stavak 4.točku 3.gdje smo rekli u upravnim sporovima u kojima sudi sudac pojedinac obzirom da smo jučer raspravljali Zakon o upravnim sporovima jeste li svjesni da to onda znači ama baš svi postupci u prvom stupnju pred upravnim sudovima, pa i neki u drugom stupnju u kojima se neće provodi rasprava jer smo i to područje jučer proširivali, molim da se o tome vodi računa. Nešto još o sredstvima suda, upozorila sam da ovaj članak nije dobro stipuliran po mome mišljenju i po našem mišljenju jer proizlazi da se samo sredstva za obavljanje redovne djelatnosti sudova osiguravaju u državnom proračunu a da sredstva za posebne namjene, a to su vježbenici, vještaci, porotnici itd. troškovi dostave da se to ne znam gdje osigurava jer iz ovakve stipulacije tako to proizlazi. I nešto o ovome mislim izvrsno je da ste ugradili u zakon ovo da i jedinice lokalne samouprave u osiguranju sredstva ali dobro ste formulirali i to nije održavanje zgrada, dakle u osiguravanju sredstava za pojedine aktivnosti sudova i rad službenika od interesa za zajednice. To je dobro formulirano dakle za nešto što sud radi, ne za održavanje zgrada. I ja bih mislim da bi zakonom trebalo još jasno reći da kada sufinanciraju te aktivnosti da im to ne daje nikakvu prednost u rješavanju njihovih pitanja. To je vrlo bitno jer smo imali slučajeva gdje su pojedine jedinice plaćale pa su onda prekoredno zemljišno-knjižne predmete rješavali. Imali smo slučajeva gdje su plaćali direktno popodnevni rad službenika da bi se njihovi predmeti rješavali. Dakle jednu odredbu o tome da im to ne osigurava ili ne dozvoljava prekoredni rad. Još nešto kod sudskog pologa, o tom smo i na odboru govorili, ovo je dobro da se obratila pozornost da se jasno odredilo šta će se sa polozima, kako će se preuzimati, šta će biti kada je preuzimatelj pologa nepoznatog boravišta, ali u stavku 4.treba odrediti neki rok. Dakle ja bih predložila da tu bude neki opći zastarni rok od 5 godina da u roku od 5 godina može predići jer ovako ispada da je ad infinitum može doći zahtijevati taj svoj polog. Odredbe o imunitetu dobro su stipulirane i dobro je da je imunitet zadržan za suce. Tu je bilo puno rasprave treba li ili ne trebaju li biti zaštićeni. Ali evo vratimo se opet na izvješća državnog odvjetnika pa ćemo vidjeti da je najveći odbačenih kaznenih prijava upravo bio u odnosu na suce i državne odvjetnike gdje su ih stranke svaka stranka kad je bila nezadovoljna rješidbom njihovom onda ih je kazneno prijavila. prijavila. Dakle dobro je da oni budu u tom jednom dijelu neometani da tako kažem u tom svom sudačkom radu na taj način i to je sada zakonom tako i stipulirano, a s druge strane nitko nije zaštićen i nitko ne može činit kaznena djela jer naravno da će Državno sudbeno vijeće kao što to na kraju krajeva radi Hrvatski sabor za svoje zastupnike u ozbiljnim kaznenim predmetima kada to zatraži državno odvjetništvo uvijek skinuti imunitet u ovom slučaju zastupniku, a vjerujem tako i Državno sudbeno vijeće za suca. Evo uz ovih nekoliko napomena mi ćemo podržat ovaj zakon. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista riječ ima uvaženi zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre Miljeniću, suradnici, kolegice i kolege. Odmah na početku, da se ne bi krivo shvatilo iz rasprave, ovaj zakon je veliki korak naprijed. Gospođa Lovrin je detaljno govorila o samom zakonu, ja ću malo više o principima na koje bi trebalo obratiti kad bude drugo čitanje možda nešto od toga i uvažiti. Prije svega sudska vlast je neovisna vlast, treća vlast u Hrvatskoj, ali moramo znati kada gledamo na državu u cjelini da su sve vlasti međuovisne. Zato odmah podržavam ideju gospodina Peđe Grbina da godišnje jedanput predsjednik Vrhovnog suda se obrati Hrvatskom saboru i izvijesti Hrvatski sabor, ne da Hrvatski sabor proziva, da ima priliku izvijestiti kao što bi trebao predsjednik izvještavati o stanju nacije da tako predsjednik Vrhovnog suda izvijesti Sabor kao vrhovno tijelo Republike Hrvatske o stanju u sudbenoj vlasti. Mislim da to nije kontrola sudstva nego da je to jedan dobar običaj bi to bio, demokratizacija. Sasvim sigurno da sudbena vlast treba biti neovisna od politike, ali ona bi trebala biti neovisna i od moćnika. Sudstvo je temelj demokratske države, svake uređene države. Ako sudstvo nije uređeno, država nije demokratska. Tako tvrdim da Hrvatska država nije demokratska, pravosuđe nije doživjelo potrebnu reformu. Čitavo vrijeme mi u Saboru govorimo o dignitetu recimo najčešće branitelja. Nikad nisam ovdje čuo ovdje sa saborske govornice da je itko govorio o dignitetu sudaca. A zašto nije govorio? Čak ni suci ne inzistiraju da se o tome raspravi o dignitetu sudaca. Bio sam prije negdje godinu i pol dana u jednom zagrebačkom restoranu negdje oko 14 sati na jednom ručku i za susjednim stolom je bilo 10-tak ljudi, među njima je bilo 5,6 uglednih moram reći pod navodnicima sudaca koje svi znamo, viđamo ih svaki dan u sudnicama, koji su u 14 sati bili u takvom stanju koje je neprimjereno za i najnepoznatijeg suca nekog općinskog u nekoj hrvatskoj zabiti. Mi znamo dobro kada govorimo o sucima slučaj kada je jedan sudac na koncertu na stolcu đuskao, znamo za suce koji su davali takve izjave koje su konsternirale čitavu zajednicu ali Državno sudbeno vijeće nije reagiralo, ono nije obranilo dignitet suca. Bit sudovanja jest suđenje u razumnom roku, bit sudovanja je zapravo skraćeni, najkraći mogući rok je bit pravde. Spora pravda je često velika nepravda. Razmišljao sam da li početi sa jednim slučajem, nisam počeo nego sam počeo govoriti o tome kako bi sudac Vrhovnog suda bilo dobro da da izvješće o stanju u sudstvu jednom godišnje u Saboru. U 2. mjesecu će se navršiti 41 godina otkako gospodin … o kojem se čulo dosta u hrvatskoj javnosti vodi sudski spor. Ima još jedan stariji spor. Svaki put kada razgovaram o tome bilo su to saborski zastupnici, kolege novinari ili kolege prijatelji, tad me pitaju a zbog čega se on sudi 40 godina, 4 desetljeća, što je tolko sitničav. Zar je važno zbog čega se sudi, on se sudi zato što je hrvatsko pravosuđe loše, 40 godina. Prije je ministar rekao da ima slučajeva kada tri godine se ništa nije radilo na predmetu. To je ono što on zna da se tri godine nije radilo, ima i više godina da se ne radi na predmetu. Ima 90 tisuća predmeta starijih od 3 godine 13500 kao što ste rekli poštovani ministre starijih od 10 godina. Kada će biti ti predmeti riješeni i što znači pravda nakon 10 godina, 15 godina, 20 godina, što to znači. Što znači pravda čovjek oprostite nije banaliziranje ali događa se to kad umre. To je nepravda. To je stanje sudova. I ovi zakoni koje danas imamo su bolji od stanja sudova u Hrvatskoj. Ugodno me gospodin ministar iznenadio kad je govorio o tome. Izvršna vlast je točno se ne smije miješati u samo suđenje, u sudovanje ali izvršna vlast se može i mora miješati u upravljanje sudova. kada sudstvo odnosno kada pravosuđe ne funkcionira, kada nije u funkciji društva i pravde država mora intervenirati. Zato sam prije govorio o međuovisnosti svih triju vlasti, neovisnih vlasti koje su međuovisne. Ako želimo demokratsku državu, državu prava i državu pravde. Ne miješati se kad vidimo da je pravosuđe korumpirano znači zakapati glavu u pijesak, znači potpirivati da to sudstvo bude još više korumpirano. Hrvatsko sudstvo je korumpirano. Mnogi predmeti se drže u ladici ne zbog lijenosti sudaca, nego zbog toga, zbog zastara, zbor razno raznih razloga novaca, prijateljstva i svega drugog. Govorili ste i o ne postupanju po redoslijedu predmeta. To je također jedna velika boljka. Neki sudski procesi završavaju brzo, ekspresno, neki sudski procesi koji su puno jednostavniji, ali su puno teži u novcu i u posljedicama završavaju u ladicama i procesi se otežu više godina. Svi oni suci koji to rade zapravo većina, pardon, većina sudaca koji to rade nisu procesuirani na Sudbenom vijeću. Prije je netko govorio o obavezama prema EU. Mislim da je to sasvim pogrešno. Treba govoriti o obavezama prema građanima RH. Ako sudovi ispune kao što i mi ako ispunimo obveze prema građanima RH onda smo ispunili obveze i prema EU. Sve što je protivno interesima građana građana RH upereno je vjerojatno i protiv interesa EU. Jer kao što smo i rekli kad smo raspravljali o ulasku u EU, EU nije EU, EU nije cilj. EU je sredstvo za bolji život, za uređeniju Hrvatsku državu. Sudstvo sasvim sigurno jeste jedan od temelja uređenije države. Sad bih na kraju rekao nešto o imunitetu sudaca, ali ne onom koji mislite, o imunitetu sudaca na bilo kakvu kritiku. Kažu ne bih komentirao jer je u tijeku. Čak i tada kada znamo da se radi velika nepravda. Suci su pod staklenim zvonom samo kad je njihov interes u pitanju, kad nije, kad nije kad je pitanje dignitet sudaca. Da li si možete zamisliti da u Velikoj Britaniji sjedi sudac u nekakvoj opskurdnoj birtiji i pjeva usred bijeloga dana. Taj više ne bi nikad bio sudac i u trećem koljenu ne bi bilo u njegovoj obitelji sudaca jer bi pala ljaga na tu obitelj. Međutim, kod nas se to može. Čak se i kaže to je dobar sudac, vidi kako on sa političarima fino sjedi i razgovara. Zbog čega 10% dobrih sudaca ne napreduje, a 10% loših sudaca ne ispada iz te igre van. Ali ne, Državno sudbeno vijeće štiti svoju kastu. Kako dugo? Dok mi kao društvo, ovaj Sabor sve tri vlasti dopustimo da su suci, da mogu biti ne dirnuti pod staklenim zvonom od bilo kakve odgovornosti tako dugo ćemo imati korumpiranu i nepravednu državu. Ovaj zakon koji je korak naprijed koji ćemo podržati sasvim sigurno daje mogućnosti da krenemo u pravom pravcu, ali bez efikasne i drastične reforme ništa se bitno u državi Hrvatskoj neće dogoditi. Hvala lijepo. Vaše izlaganje je izazvalo jednu repliku onu uvažene zastupnice Ane Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo, kažete kolega da suci moraju biti kako ste rekli ili slobodni ili ne pod utjecajem da se kaže politike, ali ne bi trebali ni pod utjecajem moćnika. Apsolutno se slažem. Vrhunac je za suca i ideal kojem teži pravosuđe, da ne bude niti pod utjecajem politike niti pod utjecajem ne moćnika nego krupnog kapitala. Jer tko je moćnik? Onaj koji ima novca puno. Ali niti pod utjecajem medija. I sad ću ja ukazat na članak 6. ovoga zakona koji kaže u stavku prvom ovako: "Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, posebno svaki oblik prisile prema sucima, zlouporaba javnih ovlasti i osobnog uticaja, te korištenje medija i javnih istupanja na način suprotan načelima demokratskog društva a koji ima za cilj utjecaj na tijek i ishod sudskih postupaka." Tako to piše, to je lijepo napisano. Međutim, kako, tko, kako i gdje će to utvrdit i kakva će bit sankcija? Nikakva. Dalje stavci ovoga članka kažu odluku suda smije mijenjat samo sud u čiju nadležnost to spada. Tu sankcije ima. Past će predmet ako bude drugačije. Kaže svatko je dužan poštivat pravomoćnu i ovršnu sudsku odluku i podvrgavat joj se. Tu sankcije ima jer će se prisilno ovršno izvršit to. Dakle, kaže sud, rad sudova je javan osim kad je Ustavom ili zakonom isključeno sudjelovanje javnosti. I tu ima isto tako sankcije. Ali u odnosu na stavak prvi niti ima sankcije, a niti će, tko će to procijenit kad je netko utjecao na nekoga. A što mislite ovo korištenje medija. Pa šta mislite tko najbolje može upravljat tim medijima? Pa naravno njihovi vlasnici ili oni koji puno oglašavaju, pa onda i doprinose tome. A u Hrvatskoj mislim da još uvijek jedino dvije redakcije imaju statut redakcije koji bi onemogućio utjecaj vlasnika na uređivačku politiku. E sad, ovo lijepo piše ali niti ima sankciju niti ima način da to itko ikad i ikako utvrdi. Hvala. Uvažena kolegice Lovrin slažem se s vama, postoje suci miljenici medija i to je evidentno. Pogledajte novine, otvorite, znate koji sudac sudac će ispasti pozitivac u medijima, a koji će ispasti negativac. Zatim pogledajte procese koji bi se trebali, pogledajte najave koje su bile, pogledajte pa recimo Kamensko. Pogledajte Kamensko, i kad su bili evidentni prekršaji spašavali su se vlasnici, znalo se kako će se o određenim sucima pisati, znalo se kako će se o državnom odvjetniku pisati sve se znalo. U Hrvatskoj se sve zna i pred svim tim nedaćama se zatvaraju oči i zakapa se glava u pijesak. Naravno kad sam govorio o moćnicima upravo sam mislio medijskim moćnicima, tajkunima, krupnim kapitalistima. Nema moćnika među radništvom, nema moćnika među učiteljima, strojovođama, nego zna se gdje su moćnici i ti moćnici danas uživaju takve slobode. Ne samo to, postoje politički moćnici čiji sinovi završavaju u u prometnim nesrećama, izazovu prometne nesreće sa smrtnim posljedicama, nisu osuđivani zbog toga što su iz dobrih obitelji. Ti suci i dalje sude. To je sramota! Zamislite kako se osjećaju roditelji te djece koja nisu iz uglednih obitelji, a ugled u Hrvatskoj je novac. Ugledni članovi društva su stupovi društva, su oni koji su mažnjavali najviše love. Oni su na naslovnim stranicama. A suci u Hrvatskoj, ne svi čast onima koji to ne rade, se druže s tim stupovima društva i to je sve ne jedan stup veliki nego jedna velika bara. Hvala lijepo. Sljedeći je u pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Josip Kregar. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre i suradnici. Ja sam se javio da na neki način osiguram da će biti rečene riječi koje su bile rečene na mnogim odborima, ali neću ih ponavljati jer su izrečene. Samo bih komentirao kako je do toga došlo. Približavanje stavova koji su ovdje izrečeni, osobito koji se tiču rasprava o sudstvu u Saboru zapravo rezultat su rasprava na odborima i približavanju stavova. Ovdje ne radi se o nekakvom dogovoru političke elite ili stranaka radi se o objektivnom zahtjevu i potrebi koje imamo. Mada smo skretali sa različitih pozicija naši zaključci vrlo su slični. Ne dijeli ih ideologija, ali ih povezuje svakako dogmatizam i očekivanje da će sudstvo bolje raditi. Dozvolite dva pitanja da obradim u uvodu. Prvo je zapravo pitanje u kom kontekstu se donose ovi zakoni, ne radi se samo o ovom zakonu, radi se o 10-ak zakona koje smo raspravljali i koje ćemo raspravljati. Pravi kontekst rasprave je zapravo Izvješće o monitoringu Europske komisije koje daje obaveze, a Hrvatska vlada ih je vrlo zdušno i prihvatila i Sabor je prihvatio te obaveze jer smo mi raspravljali o Izvješću o monitoringu nekoliko dana poslije njegovog objavljivanja i tamo je zapravo obećano da će se poduzeti odgovarajuće mjere vrlo brzo ja sam zahvalan da je do toga došlo. Dakle, to je pravi kontekst naših nastojanja da se provedu ubrzane reforme u pravosuđu. Drugi, i tu ću se složiti s vama gospodine Vukšić, zapravo možda važniji prioritet a to je činjenica da mi o sudstvu imamo podijeljeno mišljenje zavisi od toga u kojoj se ulozi nalazimo. Kao građani imamo vrlo loše, često puta i imamo podršku za takva kritička mišljenja. Kod mene je moram priznati na to dosta utječe činjenica da se veliki broj građana obraća Odboru za pravosuđe i Saboru tražeći izvješća, požurnice, tražeći zapravo ispravak nekih stvari koje oni smatraju evidentnim … /Govornik se ne razumije./… I to stvara mišljenje, to stvara dojam, percepciju o sudstvu. Teške riječi koje tu padaju napisane zapravo rezultat su objektivnih problema koji postoje. Zatvoriti se u miran položaj koji sudstvo ima nije dobro. Ovdje je bilo rečeno, i to ću kritizirati, da se radi o normalnoj reakciji zapravo odbijanja promjena jer svatko bi htio da ostane onako kako je njemu dobro. Ne radi se, nažalost, o normalnoj situaciji radi se o dosta teškoj situaciji, radi se o velikom broju sasvim objektivno utvrđenih poteškoća zakašnjelih predmeta, nerješavanja predmeta ili zapravo izbjegavanja javne i društvene odgovornosti za ono što je posljedica. Ja ovdje želim upozoriti da sudstvo više od od trenutka od kad je postalo nezavisno, od kad jest doista nezavisno, a to je zajamčeno i propisima i Ustavom s nama svima dijeli odgovornost u svim onim obavezama koje smo kao država preuzeli, a to se tiče i monitoringa. Prema tome, ovdje treba voditi računa o tome da je njihova zadaća biti prvi i poticati promjene, a ne njima se odupirati. I dozvolite zbog toga sam se i javio jer neke stvari koje su ovdje rečene ne nailaze na potpunu suglasnost iz tih krugova. Najprije ću reći nekoliko riječi o imunitetu. 2008. i 2007. godine to je bila jedna od velikih tema ne samo u ovom Saboru nego i u europskim institucijama jer se ukazivalo na anakronost tog pojma. Zaštite koju pruža zapravo određeni status. Imunitet ne daje apsolutnu zaštitu, on mora omogućiti funkcionalnu nezavisnost u ovom slučaju sudaca te smatram da su ove odredbe koje vi predviđate i koje predlažete sasvim prikladne, u skladu sa Ustavom, u skladu zapravo sa potrebom da se pojača odgovornost i vrati povjerenje u pravosuđe. Jer svi oni skandali o kojima ste govorili zapravo imaju i takvu zaštitu imunitet predviđa i zaštitu za one slučajeve koji bi inače po mišljenju, oprostiti ali ovdje moram tako reći puka trebali biti oštro sankcionirani, a nisu. To je obrana sudstva od takvih nezakonitih, nelegitimnih pritisaka ali ne bi trebalo u tome pretjerati a mislim da je ovim prijedlogom pronađena mjera. Druga stvar o kojoj želim nešto reći je izgleda potpuno slaganje koje postoji o činjenici da bi predsjednik Vrhovnog suda jednom godišnje mogao podnositi ili trebao podnositi izvješće Saboru. Mi doista raspravljamo o situaciji u pravosuđu sa sasvim krive perspektive, raspravljajući o pojedinim zakonskim rješenjima, raspravljajući o izvješću državnog odvjetnika. Ono što bi trebalo je da imamo partnera s kojim možemo raspraviti situaciju u tom području, a ja mislim da su suci odnosno Vrhovni sud u tome neobilazna stepenica i oni bi trebali imati svoju riječ eventualno dijeliti s nama zabrinutost ili bar nas informirati o stanju koje postoji. Neke se prepreke i argumenti protiv toga navode. Prvi je ustavnopravni, međutim podjela vlasti ne znači da tri vlasti sudska, izvršna i zakonodavna što smo mi mogu djelovati izdvojeno. Naš Ustav sasvim jasno kaže da te vlasti trebaju surađivati. U mnogim zemljama vrijedi doktrina pa i onima koji prihvaćaju podjelu vlasti prema kojoj sudstvo treba odgovarati i podnosi izvješća Parlamentu. Parlament imenuje najviše dužnosnike A dozvolite da nešto spomenem što je ovdje već bilo rečeno. Pa mi imamo institucije kojima je jamčena nezavisnost a koje podnose izvješća. I državni odvjetnik i Narodna banka odnosno guverner Narodne banke. Ja ne vidim štete o tome da i predsjednik Vrhovnog suda podnese jednom godišnje takvo izvješće. Ne samo to, to bi bilo izvješće koje bi dolazilo iz dobro informiranog kruga. Bilo bi profesionalno utemeljeno i bilo bi sa punim autoritetom legitimitetom institucije kao … jer jer Vrhovni sud vodi računa o jedinstvu cijelog pravosudnog procesa i hijerarhije sudova u RH. Još samo uz to kada već govorim pa mi odlučujemo o sudstvu o detaljima njihovih postupaka jer donosimo zakone. A zašto onda izbjegavati da raspravljamo o kontekstu u kojem to radimo. Pa mi mijenjamo Zakon o parničnom, Zakon o kaznenom postupku, upravnom postupku, a ne možemo raspravljati o pravosuđu. To je jedna fikcija zapravo to je simulacija naše odgovorne rasprave o pravosuđu u cjelini. I zato ne vidim ove probleme koji se čine kao drva a mi gledamo i razmatramo problem šume. Još da tu dodam je problem balansa i odgovornosti. Ono što nedostaje hrvatskom pravosuđu je osjećaj odgovornosti za stanje u kojem se nalazi država u cjelini. Ne može se komotno reći da nema odgovornosti na strani sudstva za sve one promašaje ekonomske politike ili ekonomsku krizu koja postoji, a koji nije odgovornost u tom smislu u … ali svakako zajednička odgovornost za izbjegavanje posljedica postoji. postoji. I još samo jedan mali dodatak. Uostalom tu je bilo rečeno i ministar je tu potpuno u pravu. Nema nikakve prepreke da mi razmatramo financiranje sudstva da razmatramo pitanje recimo Suda za ljudska prava i presuda koja je tamo donosimo, a tu nije samo temelj u činjenici da mi plaćamo nego u tome da Sabor zato i Vlada odgovaraju. Prema tome tu odgovornost trebalo bi podijeliti i ovaj prijedlog koji je dobio podršku iz različitih klubova treba u konačni prijedlog zakona. Za kraj dozvolite samo da kažem jedno. Ovakva rasprava pokazuje koliko je vrijedno ili da je to najveće otkriće čovječanstva imati ogledalo jer ti ne možeš suditi o samom sebi. O cipelama ne sudi postolar koji ih radi nego onaj tko ih nosi. Tako i o sudstvu nije dobro da raspravlja sudstvo samo nego i oni koji su njegovi korisnici. Hvala lijepo. Evo u ime predlagača uvaženi ministar pravosuđa gospodin Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Ja bih se prvo zahvalio na podršci koju smo dobili za zakon. apsolutno sve primjedbe koje su iznesene uzet ćemo u obzir. Samo ću se osvrnuti na njih nekoliko. ili možda prvo da nešto kažem. Drugo, dakle ja ovdje ne mogu prihvatiti tezu da je sudstvo korumpirano. Ono nije korumpirano postoje incidenti kao što postoje u svim drugim segmentima društva u sudstvu to sigurno nije ni više ni manje. Međutim ono naravno u tome mora biti bolje nego drugi i zato je ovim zakonom osiguravamo određene mehanizme da se to procesuira da toga ne bude. Ali ne možemo postavljati se tako to je jedno. Drugo, govorimo o komentiranju, govorimo o utjecajima. Mi imamo jednu fikciju stvorenu ne smijemo komentirati nepravomoćne presude. Ja zapravo ne znam gdje to piše da budem iskren. Mi imamo profesionalne suce. Ja ne vidim kako komentar može utjecati na profesionalnog suca. On dobiva novce, to je drugo u zemljama koje imaju porotu, gdje se može utjecati na porotnike koji su laici, gdje oni mogu biti određeni. Mi imamo profesionalce. Dakle, nepravomoćna presuda dalje nema ni svjedoka. I mi zbilja živimo i nekad svi zajedno bježimo od toga jer nećemo nešto reći zato što je najzgodnije reći nećemo komentirati nepravomoćnu presudu. Naravno pozicija ministra je tu drugačija, ali ja govorim općenito o poziciji u društvu. Što se tiče ovog prijedloga za podnošenje izvješća, moram reći mi smo o njemu razmišljali. Vrlo mi je drago da postoji jedna suglasnost u tom smjeru. Svakako je da je to jedna stvar koju ćemo razraditi u zakonu u krajnjoj liniji ovo shvaćamo i kao našu obvezu obzirom da su svi klubovi iza togo. Ono će sigurno doprinijet ja bih rekao nečim što se koristi kod nas u mnogo čemu a što je vrlo bitno transparentnosti. Dakle to nije floskula. Sve ono o čemu se može govoriti o čemu se može raspravljati je dobra stvar. Tu se problemi mogu uočit, na njih se može utjecat. Ono što donosi ovaj zakon, ja nisam možda na to ukazao, on donosi i informatičko poslovanje i odgovornost sudaca za to. Vi ćete vrlo brzo svi građani će moći jednim klikom ući u svoj predmet i vidjet što se u njemu događa, vidjet će kad im je zakazano ročište, kad nije, vidjet će tko je kod kojeg suca, koliko mu je trebalo da od jedne faze postupka dođe u drugu. Dakle to će također doprinijeti. Izvješća naravno u perspektivi, nema razloga da i ona ne budu transparentna i dostupna javnosti, ne ministarstvu, ministarstvu ona ne služe sama po sebi, ali javnost je ta koja će vidjet i koja treba prosudit neke stvari. Dakle apsolutno se zahvaljujem na svemu ovome što je bilo rečeno. Jedna crtica, bilo je pitanje za sudske savjetnike. Da, njih ima negdje oko 700, njih 75 po prilici je u državnoj školi, dakle to je nekako. Što se tiče ravnatelja mi procjenjujemo u ovom trenutku da bi bilo nešto manje od 20, znači između 18 i 20, međutim obzirom da namjeravamo okrupnjavat dalje sudove taj će se broj povećat. Dakle u ovom trenutku računajmo na oko 18, ali će se broj povećati. Kod rokova slažem se možemo i dotjerat, međutim rokovi za razumni rok trebamo uvijek gledati onaj sud sa 5 ljudi i zagrebački općinski sa skoro 1000, dakle zato smo išli možda na dulji rok, razmotrit ćemo, možemo ga skratit, nije nikakav problem. Imunitet. O njemu smo dosta razgovarali, on je naravno i ustavna kategorija, postoji u Ustavu, pitanje je kako ga u zakonu razraditi. Ono što smo mi kroz ovo dali i ograničili se je funkcionalni imunitet, dakle mi hoćemo reći da ono što je napravljeno i izrečeno tijekom postupka, tijekom davanja mišljenja i izrade odluke za to da bi se to kazneno progonilo treba suglasnost DSV-a, odobrenje DSV-a. Dakle to nije apsolutni imunitet da se zbog toga ne može nitko kaznit, to samo kaže se ako je počinjeno kazneno djelo ali da bi se suca za to pritvorilo ili pokrenuo kazneni postupak treba suglasnost DSV-a. I to mislimo da je dobro u ovoj fazi jer to nije imunitet koji je apsolutan, on se ograničuje samo na ovaj funkcionalni dio. Znači za prometnu nesreću, za krađu, za bilo kakvo drugo djelo imuniteta nema. Razmišljali smo o imunitetu kod privatnih tužbi koje su česte i to je jedna stvar koja evo vidite kako smo predložili i bili smo na vazi. S jedne strane zašto, nema smisla, zašto ne bi bili kao i svi drugi građani, dakle ponavljam nigdje ne govorimo o apsolutnom imunitetu, samo govorimo da li se postupak može ili ne pokrenut s nečijom suglasnošću, ovdje uz suglasnost DSV-a, da ili ne. Međutim onda smo vidjeli sljedeće, pogotovo sada dok imamo puno malih sudova vi sa recimo podnošenjem niza tužbi za klevetu koje uopće ne moraju biti utemeljene, vi možete eliminirat cijeli sud jer kad se vodi takav postupak to je razlog za izuzeće i vi nemate sud. I okrivljenici kroz taj način mogu manipulirat i mogu izbjeći eventualno suđenje negdje gdje ne žele i to je realna opasnost i imali smo takav pokušaj. Znači da se podnose nekakve tužbe koje će biti jednom riješene, ali to je razlog za izuzeće koje se automatizmom dodjeljuje jer se mora, jer su dvije osobe u postupku jedna protiv druge i to je problem. Dakle zato smo se odlučili na ovo rješenje, ono je, kako bih rekao, dosta smo promišljali o tome. ponavljam, drago mi je za podršku, sve što ste rekli uzet ćemo u obzir, drugo čitanje. Hvala lijepo još jednom. Hvala ministre. Dvije replike na vaše završno izlaganje. Kolegica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Ma da ministre slažem se s vama, nevjerojatna je lakoća kojom se generalizira i kojom se nekoga tako ocrni da je korumpirana cijela profesija. To nije dobro, svagdje ima dobrih i loših u svakoj profesiji, ima niz izvanrednih sudaca koji zaista rade. I ono što treba naglasit a možda se ne zna, da je sudačka profesija jedna od najnadziranijih profesija jer evo Ministarstvo, a i drugi mogu kliknut svaki čas i točno vidjet šta koji sudac radi, a i mjesečno mu se kontrolira rad. Kad bi se tako kontrolirao rad svakog državnog službenika možda bi uprava bila učinkovitija, ali nisam to htjela reći. Rekli ste gospodine ministre da nigdje ne piše da se ne smije komentirat nepravomoćna presuda. Točno, to nigdje stvarno ne piše i naravno da se ljudi, a pogotovo političari često kad im nije zgodno zauzet stav onda se na taj način nekako opravdaju jer kaže postoji opasnost da nam se kaže da onda utječemo na sudsku odluku. Ono što bi se negdje moglo u vašem resoru zapriječit, a to je da sami suci dolaze u medije ili ne daj Bože na televiziju pa tamo komentiraju svoju vlastitu presudu ili ju brane u rešetanju pred novinarima, dakle to mislim da nije mjesto da sudac svoj pravorijek i svoje obrazloženje mora zadržavat u sudnici i to je taj predmet, a naravno da je najbolji antikorupcijski lijek svakako I onako kako danas možemo u zemljišno-knjižnim postupcima klikom jednim ući u svoj predmet i točno vidjet gdje nam leži i koliko dugo nam leži i kuda kola. Ako to jednoga dana građani budu mogli sa svojim parničnim predmetom napravit to će bit najbolji lijek i za ubrzanje i za otklanjanje, ja neću reći nekorumpiranosti jer se nipošto to ne usudim reći bez dokaza, ali otklanjanje sumnje na korumpiranost. laburisti - Stranka rada)** Poštovani ministre, ja se slažem da se vi imate pravo ne slagat a i kolegica Ana Lovrin je maloprije govorila o tome ako je društvo korumpirano ne možete izuzet iz toga da nije sudstvo korumpirano. Ja nisam govorio o tome da je cjelokupno sudstvo korumpirano. Da, mi smo korumpirana država,

Da, pravosuđe je korumpirano o kojoj javnost tako misli. Da, ja nisam u nikoga upro prstom u čelo. Pa sustav je korumpiran kao što je i društvo korumpirano, a što je dopustila i HDZ-ova vlast da bude korumpirano. Uostalom znamo što se osam godina radilo, ništa se nije poduzimalo. To je i dio sudstva krivice. I došli su neki slučajevi na sud, ali nikad nisu bili raspravljani o Zaključujem raspravu. Glasat ćemo naknadno o ovom prijedlogu zakona. **Leko,